за произвеждане на национален референдум и мотивите към тях, внесени в Народното събрание с вх. № 854-02-7 от 25 януари 2018 г. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители.“

Декларация ли ще имате? Декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, декларация от парламентарната група на ГЕРБ: „В своята многострадална история България е запаметила много трагични дати, но безспорно една от най-безродните, най престъпните, превърнала се в символ за ненавист и садизъм, е датата 1 февруари 1945 г. На този ден преди 73 години се провежда така наречения „Народен съд“, организиран от комунистическата партия, закрепена на власт от щиковете на Червената армия – окупаторка. Този съд, създаден с наредба-закон от ОФ на 6 октомври 1944 г., е абсолютно незаконен, защото е в пълен разрез с действащата тогава Търновска конституция. Осъдени са на смърт чрез разстрел и убити още същата нощ с изстрели в тила по болшевишки патент – регентите княз Кирил, Богдан Филов – министър-председател, и генерал Никола Михов, министър-председателите Иван Багрянов и Добри Божилов, 22 министри, 67 народни представители и 8 царски съветници. Цели 147 жертви, представляващи елита на нацията, са заровени със сгурия в няколко общи ями в Централните софийски гробища. Групата изпълнител на присъдата е предвождана от Фердинанд Козовски – бъдещ председател на Народното събрание, Изидор Леви – палач-следовател, специален агент на Лаврентий Берия от болшевишкото НКВД, и Лев Главинчев – садист, участник в много комунистически зверства още преди 1944 г. Именно те отговарят присъдите да се изпълнят с нужната жестокост, бързина и потайност. Затова и 1 февруари е приет от правителството на ГЕРБ през 2011 г. като дата, която трябва да се почита като ден на памет за жертвите на комунизма. Но с тази дата присъдите и разстрелите не се изчерпват. С решение на върховните и областни съдебни състави през следващите няколко месеца продължават да бъдат съдени така наречените „врагове на народа“, а всъщност врагове на комунистическия режим. Бившият шеф на Шесто управление на ДС – Димитър Иванов, пише: „На 17 декември 1944 г. с решение на ЦК на БКП, а не на правителството, на Държавна сигурност се позволява да арестува по свое усмотрение всички лица, за които има сведения, че са профашистки и реакционно настроени, независимо в коя партия членуват.“ Арестувани са 28 000 души, от тях 12 122 са предадени на Народния съд. Някои от убийствата преди 1 февруари са узаконени по формулировката „неприсъствено съдени“. Целта на тези присъди е цялото движимо и недвижимо имущество на осъдените да бъде конфискувано. В много от домовете на жертвите безцеремонно се настаняват новите управници. Избитите преди 1 февруари веднага след 9 септември без съд и присъда хиляди българи са обявени за безследно изчезнали. На 3 юли 1945 г. главният народен обвинител Георги Петров докладва, че са произнесени както следва: 2618 смъртни присъди; 1226 доживотни и още хиляди на различни срокове. На 15 години е осъден и спасителят на българските евреи – Димитър Пешев, забележете, за фашистка и антисемитска дейност! Цялата тази вакханалия се случва за по-малко от година. Ако към този брой прибавим и десетките хиляди избивани и изтезавани по късно в комунистическите концлагери невинни и достойни българи, ще си отговорим на въпроса кой е най човеконенавистническия режим в България? Разбира се, че когато фактите говорят от отчетите на самите високопоставени палачи, коментарите са излишни. Но не е излишно, напротив, точно сега е безкрайно необходимо цялата истина за най голямото зло на двадесети век след фашизма – комунизмът, да бъде осветлена такава, каквато е без легенди и митове, без маска и грим. Като се започне от 100-годишния насилствен път в борба за власт и абстрактната идея за комунизъм на комунистическата партия през терористичното партизанско движение, тръгнало с огнени куршуми да сваля конституционната българска власт окупацията на България през 1944 г., насилието и терора след 9 септември срещу несъгласните с насилствената комунизация на страната: привилегиите според чл. 1 от Димитровската конституция за 20% от народа, в лицето на комунистическата номенклатура, и безпътицата и липсата на перспектива за 80% простосмъртни българи и за унизените им съдби; за опитите на ЦК на БКП на два пъти да хариже България на Съветския съюз като 16-а република; за предателството на БКП към собствените й идеалисти на 10 ноември 1989 г., като се отказа от комунизма и ограбвайки народа ни, се превъплъти в ролята на строител на днешния капитализъм. Не продадохте ли, другарки и другари, на тази дата идеите на Вапцаров, който често споменавате тук? Не се ли превърнахте в духовните му убийци, след като се пребоядисахте в капиталисти, не убихте ли неговата вяра, бронирана здраво в гърдите? Нали за нея нямаше бронебойни патрони открити? И колко бързо бяха открити, щом Ви замирисаха властта и парите. Двадесет и седем години мимикрия, първоначално натрупване на капитал, всичко, което народът бе създал, го присвоихте. Децата Ви са на Запад, отвън Ви чакат тежки западни лимузини. Пленумът Ви е натежал от милионери от псевдоприватизацията, но умовете Ви са все там – на Изток, към гнездото на злото. Защото без него нямаше да имате безконтролната си власт цял половин век. Защото, като Ви гледам и слушам, разбирам, че от комунистическата зараза отърваване няма и който все пак успее да се измъкне от лапите ѝ, го заклеймявате в списъци, прочетени тук от тази трибуна, само преди седмица. Господа – другари, не е грях, че някой се е заблуждавал и е вярвал в абстракцията на комунизма. Грях е, когато си разбрал истината за престъпленията му и въпреки всичко си му останал верен заради парите и властта. Ако старата десница, когато имаше цялата власт, бе лустрирала партията Ви, бе разказала, и то в учебниците, защо България е бедна и фалирала държава и бе разсекретила досиетата Ви, днес нямаше да водим дебати що е то корупция. Днес нямаше „крадецът да вика дръжте крадеца“. Днес нямаше децата на България да се скитат немили-недраги по чужбините. Днес отдавна щяхме да сме нормална европейска държава. Слава богу, нещата вече се случват. Онова, което бе пропиляно в първите 20 години от прехода, в последните три мандата на правителството на Борисов оптимизмът е налице, и то все по-осезаемо. Няма да изброявам какво точно се случва, Вие го знаете отлично. Но щом все повече млади българи поемат обратния път към родината, явно надеждите се завръщат – четиридесет хиляди за миналата година само! (Шум че в онези 45 години всеки петък, „се радвахме“ на изцяло руска програма по единствената телевизия. Гледахме и нелоши филми. И когато все пак свършваха, следваше дежурен финал с надпис: „Конец фильма“. Към днешна дата, имайки предвид падналите Ви маски, този финал ми звучи все по-оптимистично и ще го перифразирам – „товарищи, конец фильма“,

Тя е такава, както я описа един голям пловдивски поет преди 17 години, далеч преди да бъдем членове на НАТО и Европейския съюз. Той заяви в поантата на великолепен стих: „България не е сърцето на Европа, но е част от нейното сърце.“

Благодаря Ви, госпожо Председател. Надявам се, колегите няма да се сърдят, затова че едноминутното мълчание ще бъде малко по-късно. Но паметта на един народ е важно нещо. Важно нещо е и за бъдещето му, и когато си спомняме тежки и трагични мигове от нашата история, за да не бъдат повтаряни, трябва да си спомняме всичко в пълнота. Не е искрено да кажем само за жертвите на комунистическия режим, тези, които са паднали веднага след неговото установяване, следствие на Народния съд и на репресиите, следствие на репресиите по-късно и да пропуснем един от най-репресивните епизоди от българската история и в частност от историята на комунистическия тоталитарен режим. Това е опитът за етническо и религиозно прочистване на българските мюсюлмани и на етническите турци, който беше проведен в няколко етапа и чийто финален, момент беше съпроводен и с много жертви от страна на българските мюсюлмани и на българските турци. Така че, когато говорим за жертвите на този режим, ние не можем да не поменем и паметта на тези, които, борейки се за правото на самоопределение, борейки се за своята религия, за своята вяра и своите имена, дадоха своя живот

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще изразя съжаление за начина, по който се развива българският парламентаризъм след 30 години почти демократичен политически опит.

по една проста причина: защото беше партията, която водѝ въоръжената борба срещу фашизма и монархофашизма в България. Искам да се спра на конкретни исторически факти, а не на литературните съчинения, които чухме. На 1 ноември 1943 г. е подписан Секретният протокол на Московската конференция от външните министри на Съветския съюз, Съединените щати и Великобритания, в чиято 18-а точка изрично е записана Декларация за отговорността на хитлеристите за извършените техни зверства и за политическата отговорност на фашизма. Тази декларация е публикувана, като изрично е уточнено в нея, че не засяга въпросите за главните военни престъпници и престъпленията, които не са свързани с определена географска територия и които ще бъдат наказани със съвместно решение на правителствата на съюзниците

препотвърждава решението на Московската конференция, а след нея министър-председателят на Великобритания Уинстън Чърчил прави следното изявление: „Най-добре би било всички военнопрестъпници и фашисти да бъдат разстреляни заедно с главните престъпници в момента, в който бъдат хванати.“ По време на същата конференция изявлението на Йосиф Сталин е следното: „Моля, преди разстрела настоявам все пак да бъдат съдени.“ Решението за Нюрнбергския процес, както и за процесите, които са проведени в Европа – извън територията на Германия, е взето от международните органи и конференции на съюзниците. Домашните интерпретации на бивши общински и градски кметове за борбата срещу фашизма трудно ще бъдат разбрани извън границите на местата, които са управлявали. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Жаблянов. Колеги, предлагам да подкрепим с едноминутно мълчание жертвите на комунизма и жертвите на възродителния процес. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Предлагам да бъдат почетени жертвите на фашизма

Кой ще ни представи Доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека? Заповядайте, господин Велчев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! След емоционалното начало на това заседание да минем към дневния ред. Уважаеми дами и господа, преди да Ви представя Доклада, правя процедурно предложение по чл. 49, ал. 2 за допуск в залата. Моля да бъдат допуснати следните лица: госпожа Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието, госпожа Емилия Кралева – заместник-министър на външните работи, господин Пламен Бончев – генерален директор на генерална дирекция „Глобални въпроси“,

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2018 г. На редовно заседание, проведено на 25 януари 2018 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерския съвет на 2 януари 2018 г. заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: госпожа Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието, госпожа Мирена Ценова – държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“; от Министерството на външните работи: господин Тодор Стоянов – заместник-министър на външните работи, и госпожа Мария Спасова – директор на дирекция „Права на човека“; госпожа Мая Манолова – омбудсман на Република България, и госпожа Диана Ковачева – заместник-омбудсман. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Десислава Ахладова и господин Тодор Стоянов. Със Законопроекта се предлага включване на изрична разпоредба, според която омбудсманът не само защитава, но и насърчава основните права и свободи. Промяната е във връзка с правомощието на омбудсмана да отправя препоръки и предложения до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека. Предвиждането на изрична възможност омбудсманът да насърчава ефективното прилагане на международните инструменти за правата на човека отразява действителното положение. В Годишния доклад на омбудсмана за 2016 г. е включена нова глава, посветена на наблюдение на ефективното прилагане на конвенциите за защита правата на човека, по които Република България е страна. С предложената промяна на чл. 2 от Закона за омбудсмана се развива конституционно установеното правомощие на омбудсмана да се застъпва за всички права и свободи на гражданите, независимо дали са нарушени от публичноправни публичноправни или частноправни субекти. Към настоящия момент, макар да не са изключени от Конституцията, извън обхвата на Закона остават действията и бездействията на субектите от частния сектор. Въвеждат се правила, гарантиращи прозрачност на процедурата при избор на омбудсман, заместник-омбудсман и при назначаване на служители в институцията. Като гаранция за публичност и прозрачност при избора на омбудсмана е предвидено тайното гласуване да бъде заменено с явно, а към изискванията за заемане на длъжността „омбудсман“ и „заместник-омбудсман“ е добавено изискване за предишен опит в областта на правата на човека. Изрично са установени принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация при подбор и назначаване на служители в институцията. Със Законопроекта се предлага задължително уведомяване на омбудсмана при изготвяне на проекти на нормативни актове, за да може да представя становища относно нормативното засягане на правомощията му като национален превантивен механизъм. Промените са в съответствие с отправените препоръки от Подкомитета по акредитация към ООН, изпълнението на които ще осигури на институцията пълно съответствие с Парижките принципи и ще й даде право да кандидатства за най-високия статут на правозащитна организация – статут „А”. Предложените изменения и допълнения на Закона са съгласувани както с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, така и с Бюрото за демократични институции и права на човека във Варшава и няма да доведат до допълнителни бюджетни тежести. Госпожа Мая Манолова запозна народните представители със становището си по Законопроекта. Тя посочи основните причини, довели до предлаганите промени – процедурата по реакредитация на институцията и несъответствието на разпоредбите на Закона за омбудсмана с чл. 91а, ал. 1 от Конституцията. Госпожа Манолова заяви, че предложените изменения и допълнения на Закона за омбудсмана напълно отговарят на най-високите стандарти и изрази пълната си подкрепа за Законопроекта. последвалата дискусия взеха участие народните представители Красимир Велчев, Валентина Найденова и Павел Шопов. Председателят на Комисията господин Красимир Велчев заяви подкрепата си за Законопроекта, като отбеляза, че същият е навременен. Госпожа Валентина Найденова посочи, че предложените промени са път в правилната посока и ще допринесат за повишаване авторитета на институцията. Господин Павел Шопов изрази опасения, свързани с косвената законодателна инициатива на институцията и правомощията на другите органи, както и бележки относно необходимостта от реакредитация на институцията. След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 11 гласа без „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен Министерския съвет на 2 януари 2018 г.“ Благодаря Ви за вниманието. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет нa 2 януари 2018 г. На свое заседание, проведено на 24 януари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерския съвет нa 2 януари 2018 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: госпожа Десислава Ахладова – заместник-министър; от Министерството на външните работи: господин Тодор Стоянов – заместник-министър, господин Пламен Бончев – генерален директор на генерална дирекция „Глобални въпроси”, госпожа Мария Спасова – директор на дирекция „Права на човека”, и госпожа Александра Димитрова – дипломатически служител в дирекция „Права на човека”; от институцията на Омбудсмана на Република България: госпожа Мая Манолова – омбудсман, и госпожа Диана Ковачева – заместник-омбудсман. Законопроектът беше представен от госпожа Ахладова, която отбеляза, че с предложения Законопроект се предвижда омбудсманът да отправя предложения и препоръки до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека, както и задължително да се уведомява омбудсманът при изготвяне на проекти на нормативни актове, които засягат правомощията му, като Национален превантивен механизъм. Въвежда се явно гласуване в процедурата за избор на омбудсман и заместник-омбудсман, като към изискванията за заемане на длъжността „омбудсман“ се предвижда изискване за предишен опит в областта на правата на човека. Предлага се омбудсманът да отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти. В допълнение заместник-министър Стоянов отбеляза, че предложените изменения и допълнения на Закона са в съответствие с получени коментари по конкретните текстове от Подкомитета по акредитацията към ООН и са одобрени от него, изпълнението на които ще осигури на институцията на Омбудсмана пълно съответствие с Парижките принципи и ще осигури възможност за кандидатстване за най-високия статут на институцията – статут „А“. В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев, Пенчо Милков и Мария Илиева. Господин Митев изрази положителното си становище относно привеждането в съответствие на разпоредбите на чл. 91а от Конституцията на Република България за защита правата и свободите на гражданите със Закона за омбудсмана. Господин Милков изрази подкрепата си за внесения Законопроект, но подчерта, че следва да се прецизира разпоредбата на чл. 18а, ал. 2 между първо и второ гласуване. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерския съвет нa 2 януари 2018 г.“ Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Доклад на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – господин Кутев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни

На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2018 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана,

директор на дирекция „Съвет по законодателство“; от Министерството на външните работи – господин Пламен Бончев, генерален директор на Генерална дирекция „Глобални въпроси“, и госпожа Александра Димитрова, дипломатически служител в дирекция „Права на човека“; от институцията на Омбудсмана на Република България – доц. д-р Диана Ковачева, заместник-омбудсман. От името на институцията на Омбудсмана госпожа Диана Ковачева представи становище, с което изрази пълна подкрепа за внесените предложения за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Тя отбеляза, че законодателните промени са отговор на препоръки, направени към България още през 2011 г. от страна на Подкомитета по акредитация към ООН. Те са свързани с привеждане на разпоредбите на Закона в съответствие с текста на чл. 91а, ал. 1 от Конституцията и с прилагане на най-високите световни стандарти за работа на институции за защита на правата на човека. Предвижда се омбудсманът да се застъпва за всички права и свободи на гражданите, независимо дали са нарушени от публичноправни или от частноправни субекти. Госпожа Ковачева посочи, че от институцията подкрепят и предложението на Министерския съвет за явно гласуване при избора на омбудсмана и заместник-омбудсмана, както и за прозрачност при назначаването на служителите. Допълни, че това ще осигури по-голяма публичност и предсказуемост в работата на институцията. От името на вносителя Законопроектът бе представен от господин Любомир Талев. Той подчерта, че изрично се въвеждат принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация при подбора и назначаването на служителите в институцията. В Законопроекта се предвижда задължително уведомяване на омбудсмана при изготвянето на проекти на нормативни актове, за да може да представи становище относно нормативното засягане на правомощията му като национален превантивен механизъм. Предложените изменения и допълнения са в съответствие с отправените препоръки в Подкомитета по акредитация към ООН, изпълнението на които ще осигури на институцията пълно съответствие с Парижките принципи и ще й даде право да кандидатства за най-високия статут на правозащитна институция – статут „А“. Представителите от Министерството на външните работи изразиха пълна подкрепа за предложените законодателни промени. В последвалата дискусия взеха участие народните представители госпожа Ася Пеева, господин Крум Зарков и госпожа Милена Дамянова. Госпожа Ася Пеева приветства екипа на омбудсмана и Министерския съвет като вносител за активността, която проявяват по отношение на защита правата на гражданите и в частност правата на децата, изрази пълна подкрепа за по-високия статут на институцията и прозрачност при избор и назначаване. Господин Зарков подчерта, че парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи Законопроекта; отправи бележка относно създаването на нова разпоредба, предвиждаща задължително уведомяване на омбудсмана при изготвяне на проекти на нормативни актове във връзка с възможността за практическото прилагане на този текст; изказа съображение относно явното гласуване, което осигурява прозрачност, но по-голяма гаранция за независим избор дава процедурата на тайно гласуване. Госпожа Милена Дамянова се съгласи с бележките на господин Зарков за съгласувателната процедура по отношение на проектите на закони във връзка с практиката по отношение на оценката за въздействие и изрази очаквания да бъде въведена институцията на детски омбудсман. В хода на обсъждането се изясни, че не става въпрос за всички текстове на проекти на нормативни актове, а целта на изменението е предварително запознаване на омбудсмана само за такива проекти, които засягат неговите правомощия като национален превантивен механизъм. След проведената дискусия народните представители от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите единодушно, с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана,

Уважаема госпожо Председател, призовавам Ви на основание Решение № 2 от 30 януари 2018 г. на Конституционния съд

И, госпожо Председател, искам да Ви помоля да дадете указания на квесторите да не допускат господин Добрев до заседателната зала.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Госпожо Председател, Решението на Конституционния съд го съобщихте и е налично в администрацията на Народното събрание. Не допускайте изяви на отделни народни представители с оглед тяхна лична интерпретация на факти, без оглед колко са погрешни! Не позволявайте да нападат и да обиждат, да засягат, да оспорват статута на народен представител с действащ мандат! Ако трябва, във всеки един такъв случай аз ще ставам и ще чета абзаци от Решението на Конституционния съд, но много моля да санкционирате остро такова поведение. Категорично – да! Категорично – да! Също така във всеки един подобен случай ще питам: на какво основание беше възстановен мандатът на народния представител Иван Иванов, който ходи на туризъм като заместник-министър на вътрешните работи? Беше един ден заместник-министър, стана скандал и той взе, че се върна – мандатът му не беше прекъснал. Ще припомним случая с Иван Портних, на когото Вие като мнозинство два пъти му насилихте волята! Вие не го пускахте и допуснахте трето противоконституционно гласуване. Колеги, че нямате морал – нямате морал, но поне малко памет да имате!

Друг неоспорим факт е, че не трябва да допускате тук, от трибуната, да се говорят неверни неща. Първо, на господин Кирилов му предстои да се яви в съда, защото той не познава Към мен, господин Иванов.

защото Конституционният съд точно, ясно, с 12 гласа каза, че господин Иванов нито е подавал оставка от това Народно събрание, нито е застъпвал като заместник-министър,

даде Решение, госпожо Председател, с 12 гласа „за“, че всичко това, което господин Кирилов съобщи тук, е невярно. И те трябва да обърнат внимание на собственото си положение, което граничи

Искам само да кажа, че не аз съм със свален имунитет, а господин Добрев е със свален имунитет. (Реплики от ГЕРБ.) Не коментирам какво от това, но не мисля, че това може да дава основание на господин Кирилов да квалифицира някого като…

Благодаря, господин Гьоков. ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Аз, между другото, Ви моля, настоятелно Ви моля да направите забележка – официална, на господин Кирилов, защото той не може да си позволява от

аз Ви предлагам да организирате за народните представители един курс по четене, защото, ако господин Гьоков беше прочел внимателно Решението на Конституционния съд,

Това беше по начина на водене – към мен, господин Гьоков. Колко пъти ще вземате думата по начина на водене? Това стана най-използваната процедура в този парламент!

още повече че преди малко, когато аз Ви призовах да направите забележка на господин Кирилов за същото нещо, Вие казахте: „Обръщам внимание и правя забележка на всички“. На мен например защо ми правите забележка? Аз не съм обидил никого.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова, представители на институцията Омбудсман! Институцията на Омбудсмана – активна, отговорна, ефективна за всеки нуждаещ се гражданин, работи в името на гражданите за защита на правото им на добро управление и е с изведен основен приоритет борба срещу бедността и защита на социално изключените български граждани. България трябва да има правозащитна институция, която да работи в съответствие с най-високите стандарти на за защита правата на човека и тази инициатива заслужава подкрепа. Това ще допринесе за издигане авторитета на държавата ни и ще даде гаранции на българските граждани, че за техните права работи институция с най-висок статут. Промените ще осигурят повече прозрачност в работата на омбудсмана и на неговия екип и ще гарантират, че конституционно предвидените правомощия на омбудсмана да защитава правата и свободите на гражданите ще бъдат предвидени и в закона. Всъщност омбудсманът и сега защитава и насърчава прилагането на международните актове и следи за съблюдаването на тези от тях, които са в сила за Битката на омбудсмана срещу монополите е добре известна. Кампанията за защита на потребителските, социални и трудови права на гражданите са знакови за работата на обществения защитник. Понастоящем Законът не отразява изцяло конституционната разпоредба за защита на всички права и свободи на гражданите, независимо дали ги нарушават представители на публичния или на частния сектор, и това трябва да се промени. Не само заради организацията на Обединените нации, която ни е отправила такава препоръка още през 2011 г., а заради факта, че принципът за върховенството на правото изисква всеки закон да бъде в пълно съответствие с конституционните разпоредби. Подкрепяме промените в Закона за омбудсмана. Смятаме, че те са навременни и имат важно значение и в национален, и в международен аспект за работата на обществения защитник, но и за категоричната заявка от страна на Народното събрание, на законодателната власт, че правата на гражданите са въпрос с първостепенно значение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Янков. Реплики към изказването на господин Янков? Не виждам. Не виждам. Други изказвани, колеги? Заповядайте, господин Ангелов. Госпожо Председател, дами и господа, ние от парламентарната група на „Обединени патриоти“ подкрепяме тези предложения и се надяваме наистина да може тази институция да помага все повече и повече на гражданите на Република България, но между двете четения ще направим и следното предложение, което е важно за нас, важно е за българщината и за българския език. Крайно време е ние като държава да уважаваме собствения си език, собствените си традиции, обичаи и култура и смятаме, че тази институция трябва да носи българско име, защото виждаме, че някои от колегите говорят за омбудсмàн, други за омбỳдсман и така нататък – дума, чужда за българския език. Ние имаме прекрасен превод на тази дума – обществен защитник. Крайно време е в България да спрем с това да почитаме чуждите термини, термини, а да ползваме прекрасния български език. Между двете четения ние ще предложим тази институция да се казва Институция на обществения защитник, което е най-правилно и което отговаря на българския език. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Реплики към изказването на господин Ангелов? Не виждам. Изказвания? Господин Кутев, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Както казахме вече, БСП ще подкрепи Законопроекта. Някои неща, които лично от моя гледна точка и според мен са важни, вече бяха казани – по отношение на разширяване на правомощията по отношение на частноправните субекти. Лично аз подкрепям това изцяло и смятам, че това е нещо, което има смисъл. Още повече че и в моята работа като председател на Комисията по жалбите, виждам, че това е необходимо, защото ние много често се сблъскваме с казуси, които касаят отношенията особено в големите частни корпорации, така че това е нещо, което според мен е необходимо и полезно за българските граждани по отношение на правата на човека. Също така за мен е добър текстът с възможността юридически лица с нестопанска цел в обществена полза да могат да предлагат омбудсман. Това също е разширяване на възможностите. Очевидно е демократично насочено и е нещо, което аз бих подкрепил изцяло. Начинът на избиране на администрацията от омбудсмана също е нещо, което има смисъл и което подкрепяме, както, разбира се, и текстовете, които касаят националния превантивен механизъм и предварителното запознаване на омбудсмана със законодателните промени, които го касаят. Това са все неща, които според мен няма основание да не бъдат подкрепени. От друга страна обаче, между първо и второ четене ние имаме своите съмнения и ще направим предложения по отношение поне на два текста. Единият от тях е по отношение на промяната за явно гласуване както за омбудсмана, така и за заместник-омбудсмана. Не сме убедени, че това засилва демократичния характер на институцията. Напротив, струва ни се, че това в някаква степен дава възможност за повече контрол върху самото гласуване, така че в това отношение по този текст ние имаме своите съмнения.

с „наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека“. Имаме някои съмнения по отношение на този текст и ще внесем съответните промени между първо и второ четене, но като цяло подкрепяме Законопроекта с идеята, че ще го променяме между първо и второ четене. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Реплики към изказването на господин Кутев има ли? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова и колеги от Вашия екип! екип! Промените, които се правят в Закона за омбудсмана по същество не променят духа на закона, те просто дават някакви допълнения към част от промените, с които омбудсманът се занимава. За да не повтарям колегите, които преди мен говориха за евентуалното повишаване на прозрачността при избора на омбудсман и на неговите заместници, които той предлага, по което ние имаме определени резерви за това, че ясно е – статутът на омбудсмана от „B“ се повишава на „А“, което в международен план издига неговото ниво и му позволява да има право на глас в

че омбудсманът може да реагира и на жалби срещу частни субекти, не че досега не го е правила. Искам да коментирам нещо, което предизвика лека дискусия в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, а именно, че с правомощията, които се дават на омбудсмана да изразява становища по законопроекти, които касаят неговата дейност, и пред Министерския съвет, и пред Народното събрание,

Първо, трябва да кажем, че и в момента омбудсманът има право да пише становища и ние ги получаваме в нашата Комисия, това не е проблем. И на второ място, трябва да е ясно, че омбудсманът участва в обществения живот на страната, но той и по Конституция, и по закон няма право да се меси в политическия живот на страната и да изразява политически позиции. Мисля, че това е ясно. Затова, както каза и господин Кутев, ние имаме някои резерви, между първо и второ четене ще ги добавим, но като цяло мисля, че на първо четене е редно да подкрепим Закона. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Тишев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Велчев, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Явно, че всички партии подкрепяме този Законопроект. Пак ще повторя, че той е навременен. Има много положителни и необходими неща, които трябва да се включат в този закон – както за статута, така и това,

аз съм го посочил и в Доклада. Ние също подкрепяме този проект. Съгласен съм и с колегите от БСП, че има някои неща, които между първо и второ четене трябва да ги прецизираме, защото не са съвсем точни

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на министерствата и на институцията Омбудсман! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи предложените промени, разбира се не само, но и защото ние сме Движение за права и свободи. Съществено нещо е това, което се предлага – допълването на Закона и придобиването на този статут е нещо много важно за институцията Омбудсман, за всички български граждани, но ние всички трябва да имаме отношение впоследствие и по отношение на това да помагаме за осигуряване на тези права и свободи на българските граждани, а не да оставим само определени институции да работят по този въпрос.

Няма други изказвания. Закривам разискванията, колеги. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, вносител – Министерският съвет на 2 януари 2018 г. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право право и сродните му права с 10 дни. Ако колегите подкрепят това предложение, обръщам внимание на всички народни представители и ги каня на работна група с всички заинтересовани организации в областта на авторското право и сродните му права на 6-и, вторник, от 10,00 ч. в сградата на пл. „Княз зала 238. Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване

„места за търговия“ да се заменят с „места на търговия“.

приема и прилага ясни правила и процедури, осигуряващи честна и надлежна търговия, и определя и прилага обективни критерии за ефективно изпълнение на нарежданията. (2) Инвестиционният посредник по ал. 1 изпълнява следните изисквания: 1. създава условия за надеждното управление на техническите операции на системата за търговия, включително приема и прилага план за непрекъснатост на търговията, с цел управление на рисковете от срив в системата; 2. приема ясни правила, с които определя критериите, на които трябва да отговарят финансовите инструменти, за да се търгуват на организираната от него МСТ, съответно OCT; 3. предприема необходимите мерки, за да осигури достъп до съответната публично достъпна информация, когато такава е налична и която е необходима за вземането на информирано инвестиционно решение от участниците в системата за търговия, съобразно вида на участниците и на търгуваните чрез системата финансови инструменти; приема и прилага ясни и недискриминационни правила, основани на обективни критерии, с които се урежда достъпът до системата за търговия и които осигурява на разположение на интернет страницата си; 5. предприема мерки за установяване и управление на потенциалните неблагоприятни последици за функционирането на МСТ или OCT или за членовете, участниците или участниците или ползвателите на системата за търговия, произтичащи от конфликти на интереси между интересите на МСТ, съответно OCT, техните притежатели или инвестиционния посредник, организиращ МСТ или OCT, и надлежното функциониране на МСТ или OCT; 6. спазва изискванията по чл. 170 – 179, за което е предприел необходимите мерки, и е създал и поддържа необходимите ефективни системи, процедури и механизми; 7. осигурява наличието на поне трима реално активни членове или ползватели на МСТ, съответно на OCT, като всеки от тях може да взаимодейства с останалите във връзка с определянето на цената на търгуваните финансови инструменти. (3) В (3) В случаите когато прехвърлими ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, се търгуват и на МСТ или ОСТ без съгласието на емитента, емитентът не може да бъде задължаван да разкрива първоначално, последващо или инцидентно информация във връзка с търговията на съответната МСТ или ОСТ.“

Инвестиционният посредник информира ясно членовете или участниците на МСТ, съответно на OCT, организирана от него, за отговорността, която носят за сетълмента на сделките, изпълнени чрез системата за търговия. (2) Инвестиционният посредник предприема необходимите мерки, за да улесни сетълмента на сделките, сключени чрез организираната от него МСТ, съответно OCT.“

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел IV и чл. от 113 до 117 по вносител, които Комисията подкрепя. Гласували

Раздел VI. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 120. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 121, като предлага в ал. 1 думите „места за търговия“ да се заменят с „места на търговия“. Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на раздел VI, чл. 120 и чл. 121 със съответната редакция, която направи госпожа Стоянова. Гласували

Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел VII и членове от 122 до 124 включително по вносител, които Комисията подкрепя. Гласували

„Отписване на МСТ от Регистъра на пазарите за растеж Чл. 125. (1) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя взема решение за отписване на МСТ от Регистъра на пазарите за растеж, когато: 1. инвестиционният посредник не е изпълнил изискването по чл. 122, ал. 1 в определения от комисията за това срок и не е представил план за изпълнение на изискването за следващата календарна година; или 2. инвестиционният посредник не изпълнява условието по чл. 122, ал. 1 за три последователни календарни години; или 3. МСТ е

случаите по ал. 1, т. 4 инвестиционният посредник подава заявление, към което прилага данни и документи, определени с наредба. Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението в срок 14 14 работни дни. Комисията за финансов надзор може да откаже да отпише МСТ от Регистъра на пазарите за растеж, ако по този начин могат да се застрашат интересите на инвеститорите или нормалното функциониране на пазара“. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 125 по доклада на Комисията. Гласували

Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на Глава десета, Раздел I и членове от 135 до 140 по вносителя и наименованието на Раздел II.

СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 158: „Изисквания към управителните и контролните органи на пазарния оператор Чл. 158. (1) Членовете на управителния и контролния орган на пазарния оператор, както и лицата, които управляват дейността му, са лица с добра репутация, с необходимите знания, умения и с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на дейността на пазарния оператор и на основните рискове, свързани с дейността на регулирания пазар, и осигуряващи стабилното и разумно управление и функциониране на регулирания пазар. Лицата по изречение първо трябва: 1. да притежават висше образование, квалификация и професионален опит поне три години в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката; 2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 3. да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 4. да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 5. да не са свързани лица по смисъла на този закон; 6. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 7. да не застрашават по друг начин стабилността и благоразумното управление и операциите на регулирания пазар. (2) Управителният орган, съответно контролният орган на пазарния оператор, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите отговаря за: 1. ефективното и надеждно управление на пазарния оператор и на организирания от него регулиран пазар в съответствие с нормативните изисквания, включително за подходящото разпределение на задълженията и отговорностите при определянето на организационната структура; 2. приемането на правилника по чл. 167 и за контрола за неговото изпълнение; 3. предотвратяване и установяване на на конфликти на интереси по начин, който осигурява целостта на пазара; 4. ефективността на системите за управление на регулирания пазар и на пазарния оператор, като при необходимост предприема мерки за отстраняване на констатираните несъответствия. (3) За За членовете на управителните и контролните органи, както и за лицата, които управляват дейността, се прилагат изискванията по чл. 14, чл. 15, чл. 62, ал. 1, чл. 63, ал. 1, 2 и

изискванията към управителните и контролните органи по чл. 14 (освен в случаите, когато член на управителния или на контролния орган е представител на държавата), както и изискванията на чл. 63 се прилагат съответно. В случаите, когато пазарният оператор и регулираният пазар са отделни юридически лица, изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат съответно и за регулирания пазар.” Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 159.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 160, като предлага в ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „подава заявление до комисията по образец“ да се добави „определен от заместник-председателя“. Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл.

СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 163: „Последващо подаване на заявление Чл. 163. В случаите на отказ заявителят може да подаде ново заявление за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца след влизането в сила на решението за отказ.“

Благодаря Ви. Има ли изказвания по двата текста? Няма желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване на текстовете на чл. 193 и 194 по вносител. Гласували

СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 195, като предлага в наименованието думите „места за търговия“ да се заменят с „места на търговия“.

Изказвания няма. Преминаваме към гласуване на текстовете на чл. 195 с предложението за

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 201, като предлага в ал. 1 думите „място за търговия“ да се заменят с „място на търговия“, а в ал. 4 накрая да се добави „определени съгласно чл. 83 от Делегиран регламент (ЕС)

Няма заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на текстовете от чл. 202 до 204 включително по доклада на Комисията. Гласували

Има ли изказвания по докладваните текстове – от чл. 214 до чл. Не виждам. Преминаваме към гласуване на текста на чл. 214 с предложената замяна в този текст, чл. 215 по доклада

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 219. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 220: „Допълнителни организационни изисквания „Чл. 220. Допълнителните организационни изисквания към дейността на ОМП са определени с Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията от 2 юни 2016 година за допълване на Директива 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни,

чл. 279. Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 277, 278, 279. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 280: „Допълнителни организационни изисквания „Чл. 227. Допълнителните организационни изисквания към дейността на ДКД са определени с Делегиран регламент (ЕС) 2017/571.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Има ли изказвания?

Няма заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на наименованието на „Глава двадесет и втора – Надзор на консолидирана основа“, както и

Дял втори. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Дял втори. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

Ви. Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания. Гласуваме наименованието на Дял втори, наименованието на Глава

до чл. 262 включително. Член 263. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 263, като предлага в ал. 2 думите „чл. 68“ да се заменят с „чл. 48“.

текстове на чл. 257 до чл. 262 и текста на чл. 263 с предложеното от Комисията изменение в текста по редакция, предложена от Комисията. Моля, режим на гласуване

Няма. Гласуваме предложенията по вносител за текстове на членове от 264

Няма изказвания. Преминаваме към гласуване – наименованието на Раздел III, както и текстовете

Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване наименованието на Раздел V и текстовете на чл. 274 и 275, които съдържа той, по доклад на вносител. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 276, като предлага в ал. 1, в текста преди т. 1 след думите „член на управителен

Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 277, 278, 279. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 280: „Налагане на запор и възбрана Чл. 280. (1) В случаите на чл. 276, ал. 1, когато е необходимо осигуряване на незабавна ефективна защита на интересите на инвеститорите или предприемане на спешни действия по предотвратяване или преустановяване извършването на нарушения по този закон и актовете по прилагането му, комисията може да поиска от съответния компетентен съд налагане на запор, съответно възбрана върху имуществото на юридическите лица по чл. 276, ал. 1. (2) Решението на комисията и молбата за допускане се разглежда от съда незабавно, в деня на подаването й. (3) Съдът се произнася с определение, в което посочва и срока, за който се налага запорът. (4) Въз основа на определението на съда, с което се уважава молбата, се издава заповед за налагане на запор. (5) Налагането на запор и/или възбрана се извършва незабавно от съдебния изпълнител по реда на чл. 400 от Гражданския процесуален кодекс. (6)

281, 282 и 283? Не виждам. Преминаваме към гласуване на текстовете по доклад на вносителя. Гласували

АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава двадесет и пета . Господин Председател, към чл. 284 правя редакционно предложение да се добави заглавие на чл. 284, а именно „Таен клиент“. Има ли изказвания?

допълване на текста със заглавие на чл. 284. Заглавието да бъде „Таен клиент“, то съвпада със заглавието на Главата.

изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на Глава двадесет и шеста и предложените от вносителя текстове на членове 285 до 289 включително по доклада. Моля, режим на гласуване

Предложените текстове са приети.

б) да се създаде т. 16: „16. за нарушение на приложими изисквания на регламент на ЕС, доколкото друго не е предвидено в закона – от 2500 до 500 000 лв.“;

по доклад на вносителя, допълнен с предложението на Комисията, с което госпожа Ангелова току-що ни запозна. Гласували

Предложението за наименование на главата и съдържанието на текста е прието. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя теста на вносителя за членове от 291 до чл. 298 включително.

Гласуваме предложените от вносителя текстове на членове от 291 до 298 включително. Гласували

„Допълнителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, като: „1. В т. 18, буква „а“ думите „част втора“ да се заменят с „глави втора – девета“. 2. Точка 50 да се измени така: „50. Държавни дългови ценни книжа“ са дългови финансови инструменти, емитирани от държавен емитент.“ 3. В т. 62 след думите „нарушения на закона“ да се добави „на правото на Европейския съюз“. 4. Точка 75 да се измени така: „75. „Значим пазарен оператор“ е пазарен оператор, когато за организираните от него места на търговия на територията на Република България са изпълнени поне две от следните изисквания на годишна база: членове или участници на тези места на търговия са повече от 50 на сто от инвестиционните посредници, извършващи дейност на територията на Република България, включително банки – инвестиционни посредници; б) сключените на тези места на търговия сделки са повече от 50 на сто от сделките, сключени на местата на търговия в Република България; в) на тези места на търговия се търгуват повече от 50 на сто от емитираните на българския пазар финансови инструменти.“

Няма желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване на наименованието „Допълнителни разпоредби“ и съдържанието на § 1 от „Допълнителните разпоредби“ по доклад на Комисията с направените предложения по редакцията на Комисията за допълване на текста на вносителя. Гласували

ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 2 и 3. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4.

263-267 се прилагат и за кредитните институции, когато предоставят една или повече инвестиционни услуги и/или извършват инвестиционни дейности. (2)

на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (OB, L 86/1 от 31 март

ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. (4) За нарушение на разпоредбите по ал. 2 и 3 Комисията, съответно заместник-председателят, може да прилагат съответните принудителни административни мерки, предвидени в този закон. Членове 279 – 289 се прилагат съответно. (5) За нарушение на разпоредбите по ал. 1-3 заместник-председателят налага съответните глоби и санкции, предвидени в този закон. Членове 295

Обявявам почивка до 12,00 ч., когато ще продължим с текстовете на разглеждания Закон.